заповядайте,

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 854-01-77, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 25 октомври На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет“, и Галя Николова – началник на отдел в същата дирекция. Със Законопроекта се предлага при приемане на законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса обобщените показатели да се приемат след разглеждането и приемането на конкретните отделни параметри. По отношение одобряването на допълнителни разходи/трансфери за сметка на централния бюджет се предлага предоставената за това компетентност на Министерския съвет да се дефинира като изключение от правилото за компетентност на Народното събрание, като размерът на разходите се ограничи до едно на сто от разчета на приходите по консолидираната фискална програма за съответната година. По Законопроекта е постъпило писмено становище на Министерството на финансите, в което се изразяват следните аргументи за неподкрепа на предлаганите изменения: 1. Отмяната на чл. 55а ще доведе до невъзможността да се финансират приоритетни за обществото делегирани от държавата дейности в сферата на здравеопазването, образованието, социалните услуги и други, средствата за които не могат да бъдат разпределени по общини при изготвяне и приемане на държавния бюджет по обективни причини. 2. Промяната в чл. 86 крие риск от приемането на бюджет в съществено отклонение от основните параметри, предложени от правителството, както и нереалистично завишаване на приходите, влошаване на бюджетното салдо и 3. Промяната в чл. 109, ал. 3 противоречи на основното фискално правило, установено в разпоредбата на чл. 26, ал. 6 – 10, което не позволява без санкцията на парламента да се одобряват допълнителни разходи от Министерския съвет за сметка на преизпълнението на приходите. След представяне на Законопроекта се проведе дискусия, която приключи с гласуване със следните резултати: „против“ – 13 народни представители, „за“ и „въздържал се“ Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 854-01-77, внесен от

Няма да има становище на вносител поради липса на вносители в залата. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте, имате думата за изказване. Уважаема госпожо Председател, колеги! Предложените по тази точка изменения и допълнения на Закона за публичните финанси са сведени до три основни направления. Едното е свързано с промяната на поредността при приемането на Закона за държавния бюджет и на другите бюджети. Второто предложение е свързано с одобряването на допълнителните разходи и трансфери за сметка на централния бюджет. Третото направление е за отмяна на чл. 55а от Закона. Тези предложения категорично не се вписват в логиката и философията на Закона, водят до вътрешна несъгласуваност на свързана уредба и биха създали неяснота при прилагането на Закона. Нека да разгледаме какво се предлага в Законопроекта. В момента чл. 86, ал. 2 казва, че първо се приемат общите показатели на Закона за държавния бюджет и след това по бюджети на първостепенни разпоредители. Най-общо казано предложението на БСП е да се смени поредността – не чисто технически, но първо да се приемат бюджетите на първостепенните разпоредители,

Защо това не може да бъде осъществено? Член 1 от бюджета отразява общите прогнози за развитието на икономиката в средносрочен период и основно касаещи бюджета за съответната година за периода за една година. Ако сменим тази поредност и преди да се разглеждат общите показатели на бюджета се разглеждат и гласуват поотделно отделните първостепенни разпоредители на бюджет, това може да доведе в крайна сметка до много трудно обвързване на тези общи общи макроикономически показатели, на чиято база е изграден чл. 1. Още веднъж да подчертая, че с този законопроект се предлага промяна в разпоредби, които са свързани с приемането на държавния бюджет и на други бюджети, които могат да доведат до несъгласуваност на основни бюджетни параметри с произтичащите от това рискове от неспазване на основни фискални правила, предвидени в Глава втора на Закона, с която в националното законодателно е транспонирана и Директива 2011/85 на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки. Отделен въпрос е също, че предлаганите промени не са съобразени и с мотивите на едно решение на Конституционния съд от 2018 г. – Решение № 4, относно необходимостта от съгласуване на параметрите на държавния бюджет. Какво се казва в тези мотиви в решението на Конституционния съд? Цитирам дословно от решението на съда: в определен период от време. Основен принцип в бюджетирането е постигането на баланс между приходите и разходите, при който всеки разход има ясно определен финансов източник. Закон, който предвижда изразходването на средства извън възприетата обща бюджетна рамка, включваща и утвърденото салдо, би бил вътрешно противоречив и в този смисъл –несъвместим с принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията“. И по-надолу в мотивите допълнително се казва че: „Тезата, че Народното събрание в хода на второто четене на един законопроект в никакъв случай не може да преразглежда отделна разпоредба, по която е проведено гласуване, дори и когато целта е постигане на синхрон с други вече гласувани разпоредби, е неоснователна“. Според Конституционния съд изискването на чл. 88, ал. 1 от Конституцията за две гласувания на закона не ограничава законодателния орган да отстранява противоречия между неговите норми в хода на продължаващите в рамките на второто четене парламентарни разисквания до момента на приключване на процедурата по приемане на внесения законопроект. Неслучайно конституционният законодател тук е възложил законодателната инициатива по отношение на законопроектите за държавния бюджет на Министерския съвет, който, предвид на конституционно определените му правомощия по ръководство и и осъществяване на вътрешната и външната политика на страната, е органът, който може да разработи държавния бюджет на базата на макроикономическите допускания, в съответствие с фазите на икономическия цикъл и рисковите сценарии за чувствителността на основните макроикономически и финансови показатели. Приемането на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 2 до 6 преди показателите по чл. 86, ал. 2, т. 1 крие наистина съществен риск от приемането на бюджет в съществено отклонение от основните параметри, предложени от правителството, включително нереалистично завишение на приходите, влошаване на бюджетното салдо и така нататък, както беше описано и в Доклада на Комисията по бюджет и финанси. По второто направление – второто предложение, което се съдържа в Законопроекта, свързано с одобряването на допълнителни разходи и трансфери за сметка на централния бюджет, има една неяснота, неточно следва логиката, уредбата на отношенията, свързани с изпълнението на държавния бюджет. Може би има някакво неразбиране там, защото с това предложение се дава една възможност на Министерския съвет в рамките на 1% от приходите по консолидираната фискална програма да одобрява допълнителни разходи за сметка на преизпълнението. Тук чл. 109, ал. 3 изобщо не коментира преизпълнението на бюджета. Тук в чл. 109, ал. 3 става въпрос за предоставянето на допълнителни средства от разходната част на бюджета, тоест нито са променяни приходите, нито са променяни разходите, а допълнителните средства са за сметка на преструктуриране преструктуриране вътре в разходната част на бюджета. Следователно в Закона за публичните финанси всъщност имаме текст в чл. 26, който казва че от преизпълнението на приходите не може да се раздават допълнително средства без волята на Народното събрание. В тази предложена нова редакция нормата противоречи на основно фискално правило, установено в разпоредбите на чл. 26, ал. 6 до 10, които и в момента така или иначе не позволяват без санкцията на парламента одобряване на допълнителни разходи от Министерския съвет за сметка на преизпълнение на приходите. Нещо повече, действащата законова уредба в момента даже е по рестриктивна от предлаганата от БСП в този законопроект. Последно, третото направление от предложенията е отмяната на чл. 55а от Закона. Този член касае не само взаимоотношенията на общините с централния бюджет, а и взаимоотношенията на общините с първостепенните разпоредители. Много е трудно в процеса на бюджетирането всичко да бъде обхванато от основните бюджетни взаимоотношения, затова в течение на годината в рамките на общите средства има движение от първостепенните разпоредители към общините, от общините към първостепенните разпоредители, от централния бюджет към общините. Ето и един пример, даден по време на разглеждането на Законопроекта в Комисията по бюджет и финанси, който е достатъчно красноречив. Става въпрос за средствата за стихийни бедствия. Много е трудно, когато правим Закона за бюджета, да кажем как тези средства за непородили се все още бедствия да бъдат разпределени по общини. Затова тези средства са в бюджета и по пътя на възникването на такива събития се предоставят от Министерския съвет на съответните общини. Отмяната на разпоредбата по чл. 55а би довела до невъзможността да се финансират приоритетни за обществото делегирани от държавата дейности в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги и други, средствата за които по обективни причини не могат да бъдат разпределени по общини при изготвянето и приемането на държавния бюджет. Запазването на тази уредба е и в духа на чл. 9, т. 4 от Европейската харта за местното самоуправление, която предвижда ангажименти за държавите – страни по нея, да създадат достатъчно разнообразни финансови механизми, осигуряващи средства за органите на местното самоуправление. Уважаеми колеги, от изложените дотук аргументи и факти смятам за видно, че предложенията в този законопроект са неясни и пак акцентирам – не се вписват в логиката и философията на Закона, водят до вътрешна несъгласуваност на свързана уредба и биха създали неяснота при прилагането на Закона. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова. Има ли реплики? Няма реплики към изказването. Продължаваме с изказванията. Господин Цонев, заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Ние от ДПС разбираме какво е накарало колегите от БСП да изготвят този законопроект, в каква посока е и кои точно проблеми са наложили

Ние също смятаме и в нашата програма сме записали, че в бъдеще ще предложим промяна на Закона за публичните финанси в посока засилване на бюджетната дисциплина от страна на изпълнителната власт, затваряне на някои опции за заобикаляне на Народното събрание в разпределяне на бюджетните сметки. Анализът на колежката Ангелова беше доста задълбочен и точен. Ние също не споделяме, че в Законопроекта са описани точните начини да се решат проблемите, които виждаме в последните години, особено след приемането на новия Закон за публичните финанси, и нещата, които се случват с бюджета. Първо, по отношение на поредността на приемане – първото предложение. Ние също не сме съгласни, че трябва да се промени тази поредност не само заради решението на Конституционния съд, но искаме да обърнем вниманието на колегите от ГЕРБ, че тази необходимост се поражда поради изкривения дебат в залата при приемането на бюджета.

и основанието за тази промяна. Поредността може да остане същата, но дебатът и технологията на правене на бюджета не може да остане същата. Защото в последните няколко години ние в процеса на приемане на второ четене на бюджета много от предложенията и тяхната аргументация биваха отхвърлени с мотив от тази трибуна, че вече е приет чл. 1

и ако се върнете и прегледате стенограмите, ще видите, че Вие, като управляващи, точно с тези мотиви сте отхвърлили предложения за промяна на определени параметри на разходната част. Така че, ако не променяме поредността, трябва категорично да променим начина, по който водим дебата при второ четене на Законопроекта както в Комисията, така и в залата. По отношение на правомощията на изпълнителната власт. Да, така е. Не се преразпределя без санкция преизпълнението на бюджета. Правят се Правят се преразпределения на неразходвани разходни части на бюджета, но тук се използват друга техника и технология. При приемането на бюджета, да кажем, се приемат нереалистично високи капиталови разходи. Примерно една част от тях зависят от проектната готовност и предварително е ясно, че няма да бъдат достигнати. Второ, друга част от тях зависят от степента на усвояване на европроектите и съответното бюджетно кофинансиране, съфинансиране. Ясно е, че няма да има такава усвояемост и като се надуят тези капиталови разходи, в крайна сметка се получава един плафон, един буфер, за който предварително се знае, че няма да бъде изразходван и ще бъде преразпределен от Финансовото министерство с постановление на Министерския съвет.

е породен и мотивиран от една не много добра практика – да бъде заобикаляно Народното събрание, къде със законови, къде с недотам законови аргументи, но не посочва правилните решения. Затова ние няма да го подкрепим, а ще гласуваме „въздържал се“. Искам да подчертая още веднъж, че в посоката, в която се мисли, и с аргументите, които изказах, ние ще търсим решение за усилване на бюджетната дисциплина и незаобикаляне на Народното събрание в прерогатива му да взема решенията по разходване на публичните финанси. Да, Министерският съвет има единствено законодателното право да състави и да внесе такъв законопроект, но окончателната дума е на Народното събрание. Народните представители имат право да променят внесените от Министерския съвет предложения и ние не бива да бягаме от тази си отговорност. И още един мотив да гласуваме въздържали се – не смятаме, че е редно вносителите на Законопроекта да отсъстват от залата и народните представители да се занимават с тяхното законотворчество, докато те работят по предизборната си кампания.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Аз също искам да изразя становището си в неподкрепа на така предложения законопроект по причини и мотиви, които колегите преди мен изложиха, като потвърдя също и моето становище, че не бива да се променя поредността в членовете на Закона за публичните финанси и той следва да остане така, както е към момента, разбира се, с изказаните аргументи, че това не отменя дебата по последващите текстове и в никакъв случай не следва да противоречи на Конституционното решение от миналата година. Искам да се спра малко по-подробно на предложението за отмяна на чл. 55а, за което не са изложени мотиви към Законопроекта. Ще започна с това да напомня какво гласи всъщност чл. 55а от Закона за публичните финанси, който казва, че извън случаите по предходен член, бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат да се променят по реда на Раздел II, Глава осма от съответния орган, включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности. Защо напомням текста на Закона? Защото, когато гласувахме Закона за държавния бюджет, ако си спомняте, колега от БСП заяви, че никога не е виждал централния бюджет и затова не може да гласува за него. Затова ми се иска, независимо, че колегите ги няма в залата, да кажа на тези от Вас, които не са членове на Бюджетната комисия, които не са се занимавали по-експертно с бюджет, че всъщност консолидираната фискална програма на държавата обхваща държавния бюджет, който от своя страна включва централния бюджет, бюджета на Народното събрание, на съдебната власт, на други изпълнителни органи и не включва бюджета на общините. Съответно взаимоотношенията на бюджета с общините, със социалноосигурителните фондове и други бюджетни организации са включени в консолидираната фискална програма. Именно поради тази причина, с промяна или отмяна на този текст, ние бихме рефлектирали не само върху взаимоотношенията на централния бюджет с общините, но и с останалите първостепенни разпоредители. В рамките на годината се налагат промени в съответните бюджети по различни причини и всъщност отмяната на този текст би довела до невъзможност да се финансират приоритетни области. Защо не може всичко да се планира тогава, когато се приема Законът за държавния бюджет, поради естеството на различните дейности, които обхващат бюджета? Всъщност може би тук трябва да напомним, че бюджетът е финансовият план, чрез който се реализират политиките, така че нормално е в рамките на годината да има някакво движение, да възникват неща, които не са предвидени, възможно е да има преструктуриране – примерно деинституционализиране на социални домове. Възможно е да има преместване на ученици от едно училище в друго, което пък рефлектира върху делегираните бюджети.

най-различни ситуации, които могат да възникнат в рамките на една бюджетна година. Разбира се, всичко това е в правомощията на Министерския съвет. Тоест това, което се случва с разпределянето на средства съгласно постановление на Министерския съвет, е в рамките на Закона – тоест не можем да говорим за противоречие със Закона. Това съответства и на Европейската харта

трябва да бъдат достатъчно разнообразни и подлежащи на развитие, за да им позволят да следват естественото нарастване на разходите за упражняване на техните правомощия. Отново искам да напомня, тук не става въпрос само за общините, става въпрос за взаимоотношения между централния бюджет с първостепенните разпоредители, което означава и другите органи на изпълнителната власт. Ето това според мен са мотивите, поради които не би следвало да бъде подкрепена специално и тази промяна, но и останалите, както вече казахме – за размяната на чл. 1, поредността на текстовете по приемането на Закона, а така също и въпросният текст за разпределяне на средства в размер на 1% от приходите. Тук наистина има някакво неразбиране, защото всъщност Министерският съвет не преразпределя преизпълнението на приходите, а преструктурира разходите. Благодаря Ви, уважаема госпожо Илиева. Има ли реплики? Заповядайте, господин Иванов,

Искам да Ви попитам, като председател на Подкомисията за публична отчетност и тясно запозната с Доклада и констатациите на Сметната палата и на

Няма. Заповядайте за дуплика, госпожо Илиева. факт е, че с Решение на Народното събрание беше възложен одит на Сметната палата, чиято цел беше да установи дали са спазени изискванията на нормативните и вътрешните актове при одобряване на допълнителни разходи или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет. Този одит обхвана периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г. Докладът на Сметната палата, който беше представен на Народното събрание, и основните констатации в него са, че Министерският съвет разполага с оперативна самостоятелност да одобрява допълнителни разходи или трансфери – това, което всъщност са правомощия, дадени му по силата на Закона за публичните финанси,

В резюме мога да кажа по отношение на този доклад, че е направен извадков преглед, разбира се, на базата на използвани статистически извадки, за основните средства, които са били раздадени раздадени с Постановление на Министерския съвет, за това как те влияят върху съответните общини. Един от направените изводи е, че разпределението на допълнителните средства е неравномерно. С най-използвания показател за използване на средства на глава от населението и с най-голям размер такива средства са областните центрове Варна, Добрич, Смолян, Търново и Видин. Най-малко от своя страна са получили Ловеч и Русе.

е спазен, е да се утвърдят разпоредби във Вътрешните правила на Министерството на финансите, с които да се определи редът за проверка и съгласуване на съответните актове, така че препоръка за промяна в Закона за публичните финанси не е дадена и одитът е завършил с извод за законосъобразност на направените разходи. Благодаря Ви, госпожо Илиева. Изказване? Заповядайте, господин Иванов, имате думата за изказване. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, вземам думата за това изказване, макар че от преждеговорившите колеги чухме доводи за неподкрепяне на настоящия Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Съжалявам, че лявата част на залата е празна, защото именно вносителите, начело с госпожа Корнелия Нинова, не счетоха да дойдат и да обосноват дори на Комисия своите виждания по така предложените промени. Изцяло подкрепям коментарите, които бяха направени от колегите, а също и от Министерството на финансите, в неподкрепа на Закона. Ще изразя и своите лични мотиви защо не бих го направил и защо Ви призовавам, колеги, да гласувате не „въздържал се“, а дори „против“. Освен изтъкнатото Конституционно решение от 2018 г. № 4, а именно, че органът, който в Конституцията е овластен от законодателя да има законодателната инициатива по отношение на формирането на държавния бюджет, е Министерският съвет със съответните дирекции в Министерството на финансите, където от средата на годината започват да се изготвят бюджетна прогноза и консолидираната фискална рамка за следващите години. Именно в параграф 3, ако не се лъжа, по предложението на БСП и госпожа Корнелия Нинова, е, първо, да се гласуват бюджетите на първостепенните разпоредители,

В допълнение ще кажа и логическата последователност, спазвана досега и в залата, и в Комисията, върви по напълно нормален ред, а именно – приемат се макроикономическата рамка с показателите, които вещаят приходите и разходите за следващите години,

защото не касае изобщо предоставяне на допълнителни средства от разходната част на бюджета, тоест колегите вносители не са сметнали за нужно да прочетат Закона и точно да видят, че чл. 109 не касае преизпълнение на приходната част на бюджета, че следователно да бъде преразпределена оттам. Напротив, досега съществуващата уредба в чл. 26 на Закона за публичните финанси е доста по-рестриктивна и казва, че не може да бъдат преразпределяни бюджетни средства без санкцията на Народното събрание. Ако има такова преразпределение в края на годината е по гласуваната от Народното събрание разходна част.

от колегите от БСП, които – пак подчертавам – и днес не са на работа, ще вземат своите заплати, а не сметнаха за необходимо да дойдат и да защитят своя законопроект. Госпожа Корнелия Нинова, която го е подписала, можеше да дойде, да отговори и поне да участва в дебата, който днес проведохме, макар и в нейно отсъствие. Надявам се да преразгледат вижданията си по това дали идват на работа или не и в какъв интерес защитават гласуваното доверие от хората, които са гласували за тях, и да изказват мнението си в залата и в комисиите. Още веднъж – приканвам Ви, колеги, да не подкрепите Законопроекта, предложен от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Има ли реплики? Няма. Има ли други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 854-01-77,

Започваме с Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Заповядайте, господин Нунев.

Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Николай Николов – директор на дирекция „Миграция“, Биляна Стойкова – старши юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“.

На свое заседание, проведено на 13 март 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение

Красимир Ципов – заместник министър на вътрешните работи, Биляна Стойкова – старши юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейски съюз“ в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ и Атанаска Тодорова – главен експерт в КНСБ. От името на вносителите Законопроектът бе представен от Красимир Ципов. В изложението си вносителят отбеляза, че причините, които налагат приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България са свързани с необходимостта от прецизиране на текстове и отстраняване на несъвършенства в отделни разпоредби на Закона за чужденците в Република България, Закона за българските лични документи, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства, както и на Закона за убежището и бежанците. Една част от предложените изменения и допълнения в Закона за чужденците в Република България се налагат с оглед на уреждане на статута и пребиваването в Република България на непридружените деца-чужденци, а именно чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в Република България до навършване на пълнолетие. Разрешението ще се издава по ред, определен с Правилника за прилагане на закона.

на това в Законопроекта се създава процедура, която да урежда съдебното производство по даване на заместващо съгласие от съда при наличие на разногласие между родителите на деца чужденци при предоставяне право на пребиваване в Република България. В тази насока след получаване на окончателното решение на съда дирекция „Миграция“, отдел/сектори/групи „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи ще взима решение за предоставяне право на пребиваване, като проверява служебно и другите документи и обстоятелства, свързани с правния статут на детето. Със Законопроектa за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България се предвижда, че разрешение за продължително пребиваване в Република България ще могат да получават чужденци, които притежават виза за дългосрочно пребиваване и са представители на чуждестранно търговско дружество с регистрирано, след проверка и оценка на представени документи, относно икономическа активност и данъчна изрядност на чуждестранното дружество за период от две години преди регистрацията на представителството, както и на документи относно неговите планирани дейности, от Българската търговско-промишлена палата търговско представителство в Република България. Разрешението за продължително пребиваване ще се ограничи до трима представители за всяко чуждестранно търговско дружество. Българската търговско-промишлена палата своевременно ще уведомява дирекция „Миграция“ при промяна в обстоятелствата по регистрацията на представителството. На следващо място, се предлагат и променени, свързани с постигането на по-голяма яснота и синхронизация със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. В допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България се изменя определението за „Училище“ в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България се въвеждат и изменения и допълнения в Закона за българските лични документи. Предвижда се, че разрешението за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейство на български гражданин с отбелязване на „член на семейство на български гражданин“ и разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България чужденец с отбелязване „непридружено дете чужденец“ ще се издават от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до една година. В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са предложени и изменения на норми от Закона за убежището и бежанците като превантивна мярка срещу възможностите за сключване на фиктивни бракове с цел заобикаляне на Закона и получаване на международна закрила. В тази връзка членовете на семейство на лице с предоставена международна закрила, семейните връзки, между които са възникнали след влизане на територията на Република България и след предоставянето на закрилата, ще могат да получат разрешение за продължително пребиваване и всички произтичащи от това права по общия ред, предвиден в Закона. Създава се и механизъм за установяване и констатиране на извършено нарушение и възможност за прилагане на предвидената в Закона за убежището и бежанците мярка за настаняване в център или помещение от затворен тип на чужденец, търсещ международна закрила в Република България и напуснал без разрешение определената зона за движение. В тази връзка е предвидена промяна, като се предвижда, че тези нарушения ще се установяват установяват от органите на Министерството на вътрешните работи с констативен протокол, изготвен в три екземпляра – за съответната структура на Министерството на вътрешните работи, за Държавната агенция за бежанците и за чужденеца. В Закона за убежището и бежанците се прецизират и разпоредби с оглед на осигуряване на съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила. Създава се и правна уредба за издаване на удостоверения за пребиваване на членовете на семейството на семейството на български граждани, които са граждани на Европейския съюз и са упражнили правото си на свободно движение. Създава се и уредба относно възможността да се откаже право на пребиваване на територията на Република България при установено и доказано фиктивно съжителство или фиктивен брак. Със Законопроекта се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради

закони не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства. На основание чл. 79, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е поискано становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество. В отговора си те ни уведомяват, че със Законопроекта за изменение и допълнение на на Закона за чужденците в Република България се цели постигане на по-голяма яснота по отношение на препращанията към Закона за трудова миграция и трудова мобилност, който е бил обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 24 април 2018 г. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за“, без гласове „против“ „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за

Има ли представител на Комисията в залата? Да продължим с Доклада на Комисията по икономическата политика и туризъм. Заповядайте, госпожо Савеклиева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! На Вашето внимание представям: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 6 март 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Със Законопроекта, представен от заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов, ще бъдат прецизирани текстове и отстранени несъвършенства в отделни разпоредби на Закона за чужденците в Закона за българските лични документи, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства, както и на Закона за убежището и бежанците.

Основните цели, които се поставят със Законопроекта, са: 1. Да се преустанови възможността за заобикаляне на Закона от чужденци, които притежават виза за дългосрочно пребиваване и са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата. Предвижда се ограничаване на броя на търговските представители до трима. 2. Да се постигне намаляване на административната тежест спрямо висококвалифицираните работници и сезонните работници по отношение на тяхното пребиваване на територията на При смяна на работодател в периода на пребиваването им в Република България висококвалифицираните работници и сезонните работници следва да кандидатстват за ново право за пребиваване, което е допълнителна административна тежест за тези категории чужденци, като изисква притежаването на виза за дългосрочно пребиваване. 3. Да се уреди статутът и пребиваването на непридружените деца чужденци чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната до навършване на пълнолетие. Да се прецизират правомощията на компетентните държавни структури по отношение на грижите, които се полагат спрямо тази категория чужденци. Да се въведе нов вид документ, който ще се издава на непридружените деца чужденци. Необходима е и правна уредба по отношение на разрешаването на спорове между родители на деца чужденци при предоставяне право на пребиваване в Република България на тези деца. 4. Да се създаде правна уредба за издаване на удостоверения за пребиваване на членовете на семейството на български граждани, които са граждани на Европейския съюз и са упражнили правото си на свободно движение.

за събиране на семейства на бежанци само до лица, чиито семейни връзки предшестват влизането им на територията на Република България. 5. Да се въведе допълнителен срок (2 месеца) за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за продължително пребиваване при правна и фактическа сложност и необходимост от предоставяне на допълнителна информация относно исканото пребиваване. 6. Да се допълни нова категория чужденци, на които да бъде предоставян статут на дългосрочно пребиваване – лица, ползващи се с международна закрила. 7. Да се създадат разпоредби с оглед на въвеждането на нова структура, която е компетентна да издава разрешения за продължително пребиваване на чужденци дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. 8. Да се въведе задължителното лично явяване на чужденец, който желае да пребивава в Република България, при подаване на заявление за предоставяне на това право. 9. Да се въведат разпоредби във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение. След оттеглянето си от Европейския съюз Обединеното кралство ще бъде трета страна

Изключение от това положение ще представляват британски граждани, които са се установили и са изградили трайни връзки с нашата страна, и членовете на техните семейства, като в посочените в Законопроекта случаи за тях ще бъдат валидни основанията, които са били валидни към 29 март 2019 г. Същевременно предлаганата уредба е изцяло реципрочна на тази, която британската страна ще предложи за гражданите на Европейския съюз, в това число за българските граждани, които към 29 март 2019 г. са се установили и пребивават законно в Обединеното кралство. Писмено становище, с което се изразява принципна подкрепа по Законопроекта, е постъпило от Българската търговско-промишлена палата. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 13 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 13 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците № 902-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2019 г. На заседанието от Министерството на вътрешните работи присъстваха: госпожа Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“, госпожа Маргарита Делчева – заместник-директор на дирекция „Миграция“, госпожа Биляна Стойкова – старши юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“, и госпожа Владислава Радонова експерт в отдел „Законна миграция, българско гражданство“ в дирекция „Миграция“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Росица Грудева. Причините, които налагат изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България,

които не са български граждани, и членовете на техните семейства, както и на Закона за убежището и бежанците. Предложените изменения и допълнения уреждат статута и пребиваването в Република България на непридружените деца чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в Република България до навършване на пълнолетие. Създава се правна уредба по отношение на разрешаването на спорове между родители на деца чужденци, както и издаването на нов вид документ за непридружените деца чужденци. Законопроектът урежда съдебното производство по даване на заместващо съгласие от съда при наличие на разногласие между родителите на деца чужденци при предоставяне право на пребиваване в Република България. се правомощията на компетентните държавни структури по отношение на грижите, които се полагат на деца чужденци. В последвалата дискусия взе участие народният представител Светлана Ангелова, която зададе уточняващи въпроси относно дейността на Дирекция „Социално подпомагане“, свързана с изготвянето на становище до съда, което обективно да са отразени желанията и чувствата на детето, както и способността на родителите да полагат грижи за него. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 12 гласа „за“,

Ще има ли становище на вносителя? Господин Заместник-министър, заповядайте, имате думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Основна част от Законопроекта се явява правната регламентация, която трябва да приемем приемем във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Тази част от Законопроекта урежда възможността британските граждани, които пребивават постоянно на територията на Република България, след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз да пребивават законно така, както са пребивавали в настоящия момент. Искам да Ви обърна внимание, уважаеми народни представители, че тук ние сме използвали принципа на реципрочността и тези промени в Закона за чужденците, които са предложени на Вашето внимание, са идентични на тези, които ще бъдат приети за българските граждани, които пребивават постоянно на територията на Обединеното кралство. След оттеглянето ѝ от Европейския съюз, Великобритания ще бъде трета страна и влизането и пребиваването на британските граждани в Република България следва да се извършва по реда и при условията на Закона за чужденците. Същевременно искам да обърна внимание на обстоятелството, че в областта на правата на гражданите не бе възприет общ подход на ниво Европейски съюз. По този начин считаме, че следва да приложим този принцип на реципрочност при уреждането на правата на британските граждани в България, и той ще се яви най-сериозната гаранция за това по същия начин да бъдат уредени и правата на българските граждани, които пребивават и работят на територията на Обединеното кралство. Както стана дума в докладите от водещата и подпомагащите комисии, предвидени са специални разпоредби за членовете на семействата на британските граждани, когато в случаите, в които Обединеното кралство ще се оттегли от Европейския съюз и правото на събиране на семейства все още не е упражнено. В тези случаи то ще може да бъде упражнено в срок от датата на оттегляне до 29 март 2022 г., като условията за упражняване на това право са титулярът да е преминал успешно своята процедура по пререгистрация и семейната В същия срок ще могат да подадат документи и британски граждани, които са членове на семейства на български граждани. Искам да обърна внимание, че по отношение на тези процедури ще бъдат спазвани всички правила и ще бъде извършена проверка за сигурност. Тук също ще спазим принципа на реципрочността, тъй като същата проверка ще се извърши и от британските компетентни органи по отношение на кандидатите за получаване на така наречения статут в Обединеното кралство. През последните седмици и месеци темата е изключително актуална, най-вече по отношение на това, че няма яснота всъщност какво ще се случи, уважаеми народни представители. На Европейския съвет, който предстои през следващите два дни в Брюксел, също ще бъдат водени разговори за това дали е необходимо да се удължи срокът за Брекзит, но въпреки това Законопроектът, който предлагаме на Вашето внимание, предвижда тези разпоредби да влязат в сила от 30 март тази година. Ще Ви призова да подкрепите това предложение на Министерския съвет с уговорката, разбира се, че ако се постигне съгласие на ниво Европейски съюз и Обединеното кралство за отлагане на датата на Брекзит, датата, от която трябва да влязат в сила съответните разпоредби, които в момента са на Вашето внимание, трябва да бъде променена. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, заместник-министър Ципов. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Манев. Вземам думата по този законопроект, за да Ви обърна вниманието на нещо много важно. Това е един от законопроектите, които гледаме в пленарната зала, който е свързан както със сигурността, така и с грижата. Защо с грижата? Ще започна от нея. В този законопроект най-накрая беше намерено практическо решение на един проблем, започнал още с първите мигрантски потоци, продължаващ и сега деца да бъдат използвани в миграционните потоци в две посоки. Едната – да прикриват групи, така наречените непридружени лица, да бъдат помощно средство при тяхното мигриране. Втората – тези същите деца, които обаче са придружени, биват изоставени, когато дойдат тук. Нашата държава трябваше да вземе най-накрая решение по този въпрос – как да се процедира с тях.

службите за социални грижи. Излязоха текстове, които ще работят, които ще помогнат да се погрижим за това. В този законопроект, уважаеми колеги, има и още едни текстове, свързани със статути, които фалшиво се опитват да бъдат „заработени“, ако можем така да кажем. Човек, получил статут, прави фиктивен брак и ние трябва да прехвърляме този статут и на членовете на това семейство. За съжаление, много семейства в тази посока са с над 10 членове – в общностите, които мигрират в нашата страна и в Европа. Ние не можем да си позволяваме такова нещо. Само че това, колеги, се учи в практиката и вследствие на анализа. Ето го тук, текста го има. Тук има и един текст, който аз много харесвам – ще се опитам да Ви го пресъздам без емоция обаче. Помните ли, имаше една предизборна кампания за президент на България, в която толкова много се говореше за мигранти, за миграция, за опасности от тези мигранти – къде ще ходят, къде ще се движат, как ще работят? Тук лявата страна на залата, дето е празна, се упражняваше върху страховете на хората – ама какви страшни неща, ама как Харманли, ама не знам какво. Ето, в този закон (показва който казва ясно и точно: ако два пъти напусне разрешената зона – затворен тип! Само че манипулаторите ги няма те сега пишат някакви стратегии за Европа, вместо да се занимаваме със закони, които решават проблеми и на Европа, и на България, и то в една от най-щекотливите, най-опасните, най-страшните теми как да решаваме практически проблемите с миграцията и с мигрантите. Да ги решаваме така, че да няма страхове в хората, да няма манипулации върху тези страхове, да се грижим за този, който заслужава, и да не допускаме който няма място тук да се възползва от общите правила. Да има ясни, точни и конкретни правила.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ципов! Вземам думата, за да изразя положителната оценка и най-вече положителното становище на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ по предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република С обсъждания проект за изменение и допълнение се прецизират текстовете и се отстраняват несъвършенствата в отделните разпоредби на Закона за чужденците в Република както и на Закона за българските лични документи, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства. Със Законопроекта се цели постигане на съответствие на българското законодателство с Директива № 32/2013 на Сред предложените изменения, детайлно и подробно посочени в мотивите на Законопроекта като необходими с оглед геополитическите реалности, бих отчел следните положителни неща: първо, уреждане на статута и пребиваването в Република България на непридружените лица – чужденци, чрез издаването на разрешение за продължително пребиваване в Република България, тоест до навършване на тяхното пълнолетие; второ, създаване на възможност разрешение за продължително пребиваване в Република България да могат да получават чужденци, които притежават виза за дългосрочно пребиваване и са представители на чуждестранни търговски фирми, които също са регистрирани в Търговската палата; трето, въвеждане на механизъм, по който да се разрешат споровете между родителите на деца чужденци по отношение правото на пребиваване на тези лица в Република четвърто, създаване на правна уредба за издаване на удостоверение за пребиваване на членове на семейства на български граждани, които са граждани на Европейския съюз и са упражнили правото си на свободно движение, както и създаване на уредба относно възможността да се откажат от правото на пребиваване на територията на Република България при установено и доказано фиктивно съжителство или фиктивен брак – за това, което е говорил колегата преди мен; пето, създаване на правна уредба по отношение на уреждане на пребиваване на граждани на Обединеното кралство и членовете на техните семейства в Република България след оттегляне на Обединеното кралство от Анализът на предложените промени сочи, че чрез тях ще се изяснят на законово ниво казуси, които възникват в практиката и на които Законът за чужденците в Република България в досегашния вид и свързването с други закони не са давали точни отговори. По този начин ще се намалят възможностите за различно тълкуване от органите, които ги прилагат. С оглед необходимостта от уреждане на горепосочените въпроси ние от „Движението за права и свободи“

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Заместник-министър и гости от МВР!

сигурността на българските и на европейските граждани. Няма да отивам далече, но да припомня и аз Постановление № 208 – когато го промениха от служебното правителство неправомерно; ние бяхме сложили ред – те възразиха срещу него: какво става с мигрантите, които идват в държавата? Там подробно беше казано какво правят кметовете с тези мигранти, които идват на наша територия. Служебното правителство промени – каза: добър е, но ще променим някои неща. Дали те работят или не, никой не се интересуваше. Все едно, ние бяхме поставили тогава това постановление на масата и то помагаше за реда в държавата. Нещо подобно – администрацията в държавата в момента, обръщам внимание на това, и Министерството на вътрешните работи, и други, които са работили, тъй като вносител е правителството, след съгласувания ни предлага подобрение в тези четири закона. На първо място, ще се преустанови възможността за заобикаляне на Закона за чужденците, които притежават виза за дългосрочно пребиваване и са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската колеги говориха преди мен. Само да подчертая някои важни неща от тази промяна. Онези представители на чуждестранни търговски дружества – ще има промени евентуално в тяхното статукво, след проверка и оценка на представени документи относно икономическа активност, данъчна изправност на търговското дружество, и това за период от две години преди регистрацията на представителството, както и документи за планирани дейности, които ще бъдат следени от

на административната тежест спрямо висококвалифицираните и сезонните работници. По отношение на тяхното пребиваване на територията на Република България беше казано, само подчертавам, че досега тази тежест, когато се сменя работодателят – нови документи, това нещо не ни трябва. Цяла Европа се бори, някои от тях – очевидно в грешка, защото ставаше въпрос за размера – колко мигранти да приеме Германия или някоя друга държава, но всички имат нужда от висококвалифицирани кадри. Както и Америка прави със зелените карти впрочем. Идеята за сини за Европа не беше излишна. Но това е целта да улесним режима за онези, които ще бъдат полезни за нашата икономика. Така че и това предложение е много добро. Ще се уреди статутът за пребиваване на непридружените деца чужденци чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната до навършване на пълнолетие. Отброил съм си такива предложения, които са цял пакет – да не го повтарям, защото беше казано подробно, включително и за Брекзит, което спомена заместник-министър Ципов. Целият пакет от такива действия и текстове, които подпомагат решаването на тези спорове, включително за фиктивните бракове, включително за това какви са отношенията между тези деца и техните родители. На следващо място, създава се правна уредба, уважаеми колеги, за издаване на удостоверение за пребиваване на членовете на семейства на български граждани, които са граждани на Европейския съюз и са упражнили вече правото си на свободно движение, което е право на всеки европейски гражданин и наше постижение. Както и се създава уредба относно възможността да се откаже, обръщам внимание, право за пребиваване на територията на Република България при установяване или доказано фактическо съжителство и фиктивен брак, много злоупотребявано с този статут. С промените в Закона ще се ограничи прилагането на процедурата за събиране на семейства на бежанци само до лица, чиито семейни връзки предшестват влизането им на територията на Република България. По този начин ще се преустанови това заобикаляне на Закона за следващи фиктивни бракове и те да остават на наша територия. Тоест отново стягаме режима и подобряваме сигурността на гражданите. Отбелязал съм си едно последно: ще се постигне съответствие – беше споменато, в текстовете всъщност

е труд, както споменах в началото, на много експерти, администрация, която пряко е свързана със сигурността на българските и на европейските граждани – знаете, че това ни беше един от приоритетите по време на Председателството.

Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.

относно следното: със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, който въвежда изискванията на Директива 2014/61, е предвидено създаване на Единна информационна точка, как ще функционира тази платформа и как ще отговори на целите на Закона – намаляване на разходите и административната тежест при разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи; осигуряване на достъп до информация; решаване на спорове. Вносители са народният представител Станислав Иванов и група народни представители на 15 март

Проектът „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ има за цел да осигури изпълнението на изискванията на Директива 2014/61 ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Проектът е насочен към ефективно планиране на разполагането на тези мрежи, използването на съществуващите инфраструктури и координирането на строежите, за да се намалят инвестиционните разходи. Осигурено е финансиране в размер на 2 млн. лв., без малко от Оперативна програма „Добро управление“. Чрез Проекта е създадена ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“. Тя осигурява достъп до информация за съществуващата физическа инфраструктура, пътища, железопътни линии, електропроводи, оптични трасета и други. Единната информационна точка систематизира информация от различни източници, която впоследствие може да бъде използвана от всички заинтересовани администрации, бизнес и граждани. ГИС технологията дава възможност натрупаните данни и информация да бъдат използвани за управление на ресурси на частни инвеститори, регионално и териториално планиране от страна на общините и други, като като в първия етап от Проекта се извърши проучване на състоянието на съществуващата физическа инфраструктура и информацията за планираните строежи на мрежови оператори, както и наличната информация, с която разполагат органите от обществения сектор, и възможностите за нейната цифровизация. При изграждането е наложено да се използват вече утвърдени и безплатни IT продукти с цел икономия на бюджетни средства и гарантиране на възможността за последващо допълване на данните, корекция, актуализация и други. Създадената база данни е интегрирана с наличните бази на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенцията „Пътна инфраструктура“, Националната компания „Железопътна инфраструктура“, Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и други. Разработената платформа е изградена на основата на отворения код, което означава, че няма да се дават допълнителни средства за лицензи, поддръжка и други. Така се гарантира, че общинските администрации и частните оператори ще могат да използват максимално нейните функционалности, без да се налагат допълнителни разходи от тяхна страна. Порталът осигурява пълен систематизиран и безплатен достъп до: информация за територията на цялата страна, за процедури и нормативни актове, регламентиращи разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи; изграждането и използването на прилежащата им физическа инфраструктура, включително за органите, компетентни да издават съответните актове и таксите за издаването им; съществуващата физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни, съобщителни мрежи; планиране или текущи дейности по строителството; разполагане и монтаж, образци на документи, необходими за получаване на разрешения или други актове, свързани с изграждането на физическата инфраструктура; образци на документи за уведомления, за разполагането на мрежи и образци на заявления за получаване на права, критерии и срокове, при които достъпът до информацията по предходните точки може да бъде предоставена, ограничена или отказана, включително мотивите за налагане на ограничения или отказ; данни за контакт с компетентните органи и мрежовите оператори, която информация позволява установяването на директна връзка с тях, включително информация за конкретните правомощия на органите, свързани с планирането, проектирането, разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на физическа инфраструктура; данни, включително графични за съществуващите електронни съобщителни мрежи. С оглед осигуряване на прозрачност и максимално стимулиране на съвместните инвестиции на платформата, функционират два публични и безплатни регистъра планираните или текущи дейности по разполагане и монтаж на мрежова инфраструктура, съдържащ информация за местоположение и трасе, вид на инфраструктурата и начинът на ползване и регистър на обявленията за предоставяне на права за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура. Платформата предлага няколко електронни административни услуги. Осигурява условия за попълване, допълване по електронен път на заявленията и документи, необходими за разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи, и физическа инфраструктура, както и за получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентни органи. Във връзка с изложеното, уважаеми господин Министър, Ви моля да ни запознаете с актуална информация относно Проекта текущото му състояние. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Христов. Думата има министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Росен Желязков, в рамките на десет минути да ни запознаете с отговора на въпроса – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, Вие подчертахте във Вашия увод, значимостта на самия проект и неговото въздействие върху обществено-икономическите отношения, свързани с разгръщането на електронни съобщителни мрежи. Ако ми позволите да направя едно уточнение, за което всички Вие като народни представители, които са гласували приемането на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура като транспониращ такъв съответната европейска директива, сте добре запознати и сте наясно с целите и въздействието върху обществените отношения, които са свързани с развитието на електронните съобщителни мрежи, чрез които се пренасят изключително важни за съвременния живот и технологии данни, платформата на електронни съобщения, глас, аудио, видео, телевизия, радио и какво ли още не в сферата на електронните съобщения. Основно водещо начало е ефективното разгръщане на електронните съобщителни мрежи и възможността за споделено използване на изградената физическа инфраструктура. Както знаете, има много предприятия в държавата, държавата, които притежават физическа инфраструктура – като започнем от доставчиците на топлинна, на електрическа енергия, доставчиците на газ, доставчиците на електронни съобщения и мрежи, доставчиците на инфраструктура, изграждащите такава инфраструктура. Вие споменахте във Вашето изложение пристанищна инфраструктура, железопътна инфраструктура, пътна инфраструктура. Всеки един от тези субекти разполага с такава физическа инфраструктура целта на законодателя е тя да бъде съвместно използвана при разгръщането на електронни и съобщителни мрежи, което, от една страна, създава инвестиционен интерес, от друга страна, значително намалява разходите, от трета страна,

…имат всички облекчения, улеснения, в това число и икономически стимул, за разгръщането на електронни съобщителни мрежи. Вие правилно споменахте, че наблюдаваме известно забавяне, като споменахте и причината. Забавянето се дължи на забавената обществена поръчка поради едно обжалване, което беше всъщност в същината на политиката за изграждането на информационни системи, използвайки софтуер само с отворен код. Това е политика, която е заложена в Закона за електронното управление – целенасочена политика на държавата. В конкретния случай целта е да се гарантират именно интересите на мрежовите оператори, които в една или друга степен вече поддържат информация за своята инфраструктура. Самият проект е е реализиран. В момента се подхожда с попълването на конкретните данни, които ще дадат възможност на всеки всеки субект, който има интерес за разгръщането на такива мрежи, да има пълни данни за физическата инфраструктура и възможностите, които тя предлага за разгръщането на електронните съобщителни мрежи, в това число въпроси, свързани с точките за достъп, със споделянето, с капацитета на тези инфраструктури и така нататък. Наличието на такава своевременна информация дава възможност на всеки един инвеститор да ускори процеса по планиране и по координиране изграждането на такава инфраструктура. Дава възможност за попълване на заявления по електронен път, за получаването на директна информация за хода на разглеждането и осигурява по-лесен и по-прозрачен начин за реализиране на инвестиционния процес. Не е нужно да подчертавам, че всичко това води до значително намаляване на административната тежест, а още повече позволява прозрачност и предсказуемост на целия инвестиционен процес. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Колеги, започваме по добре известната процедура. Първи имат право да зададат въпрос в рамките на две минути

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, стана ясно, че съгласно Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и изискванията на Директива 2014/61 се налага въвеждането на Единна информационна точка. Въпросът ми към Вас, господин Министър, е: има ли забавяне при изграждането на тази Единна информационна точка съгласно Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, и ако има, какви са причините за това, както и какво ще отговорите на очакванията на операторите на мрежовата инфраструктура? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вълков. Заповядайте, господин Министър, за отговор.

забавяне – това забавяне не е значително. Законът беше приет неотдавна в рамките на транспониращата процедура в сроковете, които са предвидени в Директивата. Разбира се, реализацията на подобна платформа, която съставлява информационна система, необходима с обезпечаване, с огромна по своя обхват и съвкупност бази данни, предполага провеждането на процедурата по Закона за обществените поръчки. Такава процедура беше проведена. Стойността ѝ възлиза на милион и 800 хил. лв. Имаше обжалване, което, както споменах, беше основно заради изискването на възложителя по смисъла на Закона за електронното управление за използването на софтуер с отворен код. Изискването за използването на подобен софтуер е заложено за новоизграждащите се системи, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки. Целта Целта на това изискване по смисъла на Закона е изцяло свързано с възможността за последващо използване на кода с негов ъпгрейд, с депозирането му в хранилището на софтуерите с такъв отворен код, там, където кодовете могат да бъдат преизползвани, и не на последно място, възможността държавата да не харчи огромен ресурс за лицензии по отношение на софтуери, чиято лицензионна политика на предоставящите ги компании винаги е свързана с ангажирането на годишни плащания за такъв софтуер. Това доведе до забавянето, но всичко е преодоляно. Беше потвърдена процедурата. Самият продукт е готов и в момента тече фактическата работа по

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Във връзка с дебатирания казус относно изграждането на географската информационна система и по-специално така наречената Единна информационна точка нашият въпрос към Вас е: какви мерки ще бъдат взети от страна на Министерството относно това да бъде гарантирана сигурността на значителния брой информации и базата данни, която ще съдържа именно тази електронна платформа, наречена Единна информационна точка? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Стоянов. Господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, господин Стоянов! Благодаря за въпроса. Наскоро Народното събрание прие нарочен Закон за киберсигурност, уреждащ обществените отношения, свързани с гарантиране сигурността на мрежите и информационните системи. Всяка информационна система следва да отговаря на стандартите и изискванията на Закона. Тази система не прави изключение. Същата е защитена със строго дефиниране на различни нива на достъп – все пак ние говорим за данни на различни предприятия и различни доставчици на 100 обществени услуги. Този достъп трябва да бъде свободен, но трябва да бъде защитен с оглед различните нива на достъпност, да бъдат защитени данните с оглед на техния интегритет и тяхната непроменяемост. В тази връзка има различни нива на оторизация на потребителите. Системните администратори управляват тези права съобразно техния функционален и административен профил, като има възможност за проверка на всички данни, включително и на достъпващите в системата. Сигурността на тази система е изцяло базирана на съответни протоколи, които осигуряват необходимите нива на защита – става въпрос за защита на данните, защита на базата, на комуникацията клиент-сървър, защита от различни кибератаки и защита от сривове и устойчивост на системата. За да се осигури това нещо, се използват всички общоизвестни към момента стандарти и протоколи.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Законът за електронно съобщителните мрежи и физическата инфраструктура е един много важен закон и много труден закон, който приехме с големи усилия в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Вие също участвахте в този процес – тогава като председател на

работата, която беше планирана по изграждането на Единната информационна точка, върви по план въпреки закъсненията. Разбира се, това е част от откритото и прозрачно управление, така че това са нормални процеси и процедури по жаленето. и процедури по жаленето. Имаше много спорни ситуации, докато гледахме Закона в Комисията. Отделните оператори, отделните заинтересовани страни доста спориха

физическата мрежа до разпределителната кутия или точката там, както ги бяхме отбелязали тогава. Въпросът беше: тази политика в идеята на Вашия коалиционен партньор да се угоди ли е, или е в обществен интерес? Защото Законът беше в един вид, когато го приехме в Народното събрание като Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, и малко след това започваме през Закона за устройство на територията да го променяме.

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Летифов! Дотолкова, доколкото измененията в Закона не противоречат на Директивата, не мисля че има основание да се счита, че променят политиката в областта на споделеното използване на мрежовата мрежовата инфраструктура. Вие сами разбирате, че това е нов подход, това е ново регулиране на обществените отношения. Досега всеки един от собствениците на инфраструктура, както споменах в началото, това са всички доставчици на комунални услуги, в това число и изградените инфраструктури в пътен, железопътен аспект, ревниво пазеха своите изградени физически инфраструктури от една страна, с оглед на усещането, че това принадлежи и е монопол на самото експлоатиращо предприятие, от друга страна, за да могат при допускането на друг потребител, на друг участник или искащ да се възползва от тази инфраструктура, да събират цена по тарифа, която едностранно се определя от собственика на тази физическа инфраструктура. Тоест целите на Закона дотолкова, доколкото са за краен резултат, разгръщането на електронни съобщителни мрежи –защото не е тайна, че технологиите се развиват по-бързо, отколкото възможността на всеки един законодател навсякъде да отговори за регулирането на тези нови по своя вид обществени отношения, които произтичат от развитието на технологиите, мисля, че начинът, по който е транспонирана Директивата със Закона, както и с неговите допълнения, отговарят, от една страна, на целта за развитието на електронната съобщителна мрежа, от друга страна, за споделянето на изградената инфраструктура с цел намаляване на цените и по-ефективното използване на една инфраструктура от множество доставчици на електронни съобщителни услуги или мрежи.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

Знаем, че положихме доста усилия в Комисията, а и в залата, за да приемем Закона, който обсъждаме днес. Знаем обаче, че всеки закон, за да бъде приложим и да има своето съответно действие и полезност, полезност, изисква приемането на необходимата съответна нормативна база. В тази връзка, бих искал да попитам, какви действия сте предприели и кога може да очакваме приемането на подзаконовата нормативна база към настоящия закон? Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Дончев! В Закона е предвидено на подзаконово ниво, чрез наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, да се доуредят конкретни въпроси, въпроси, чието системно място не следва да се уреди по смисъла на Закона за нормативните актове в Закона. Към момента в Министерството са изготвени, приети, изготвят се и подлежат на приемане, на утвърждаване съответните наредби

други администрации, с бизнеса, със заинтересованите лица. Към настоящия момент е приета подписана момент е приета подписана от мен Наредба за определяне методиката за начина на разпределяне на разходите при определени цени, за предоставяне на достъпи и до съвместно ползване на физическата инфраструктура. Предстои през следващата седмица да подпиша вече изготвената наредба за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи. Предстои обществено обсъждане. Хубавото е, че са много активни всички заинтересовани лица по време на общественото обсъждане, което показва значимостта на тази тема за правила и норми за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи. Позволете ми да отворя една скоба – това е важно и за всички етажни собствености, там, където в новопроектираните, новоизграждащите се сгради се изгражда една инфраструктура, която може да се използва от всички мрежови оператори, за да не се допуска хаоса за разполагане на множество инфраструктури, за множество мрежи на различни оператори и най-вече доставчици на телевизионно съдържание, доставчици на интернет и така нататък. Предстои обществено обсъждане на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на специализирани карти и регистри, за съоръжения и свързаната с тях инфраструктура. Към момента предстои финализирането и общественото обсъждане през месец април на Наредба за условията и реда за предоставяне на достъп до информация за съществуващата инфраструктура за разполагане на мрежи, включително на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, а в това число и за формата на данните, които трябва да съдържат. Виждате, че това е една доста широка нормативна уредба, засягаща различни по вид правила, като целта на правилата е да създаде съответния ред, съответната прогнозируемост, съответната прозрачност и в никакъв случай да не създава предпоставки за увеличаване на административната тежест.

Изискванията, които е заложило Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за Единната информационна точка, предполагат

считам за удачно да спомена, че Вашата констатация би могла да предизвика съответна тревога сред общините, но в никакъв случай няма да бъде допуснато да се случи. В много тясно взаимодействие сме – не само с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а и с всички заинтересовани страни, с Националното сдружение на общините,

за административното обслужване не само на гражданите, но и на предприятията, и на бизнеса. При реализацията на Проекта Единна информационна точка те са основен източник на информация, тъй като голяма част от информацията се създава, поддържа и актуализира от общините. Целта е чрез тази платформа платформа да бъде агрегирана тази информация, да се обработва и систематизира без допълнителни разходи от страна на общините, подчертавам, без допълнителни разходи. Чрез платформата ще бъдат достъпни всичките услуги на общинските администрации като стъпка към ефективното електронно управление. Знаете, че най-прекият път за информация на гражданите на съответното населено място, на съответната община е общинската администрация. В тази връзка е предприето и е реализирано обучението на общински екипи. Вече са обучени повече от 120 експерти, като са изготвени необходимите инструкции за работа с базите данни, които да насочват общините как да систематизират и обработват информацията – в това число и за собствени нужди, с която разполагат. Разбира се, работата на всяка нова информационна система отнема време, но целта на информационната система е да спестява такова, така че ресурсът в обучение, ресурсът в опознаване на системата е

От „Обединените патриоти“? Заповядайте слушаме Вашия въпрос, господин Иванов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Господин Иванов, позволете ми да кажа така: това няма да е още едно място за за предоставяне на необходимата информация, а това ще бъде единственото място за обединяване на наличната информация. Целта е да намалява, както нееднократно казах, административната тежест и това е подход с адресати не само ползвателите, а е и подход за улесняване на предприятията, които поддържат такава информация, и на доставчиците на комунални услуги. Има определени различия по отношение на подхода за агрегиране на данните и там, където имаме съвместимост, тя се прави в рамките на системата, а там, където по технически причини не е възможна интеграция като например с Агенцията по геодезия, картография и кадастър или с Агенцията „Пътна инфраструктура“, се създават механизми за преизползване на наличната информация.

вече са интегрирали своите данни със системата и поетапно върви интеграцията и с останалите, в това число с различни телекомуникационни оператори. Тоест вече сме в ход на интеграция и до този момент не сме намерили основание да се съмняваме за това, че се създава допълнителна тежест, както и нямаме основание да се притесняваме занапред. Благодаря.

отношение от народните представители от парламентарните групи. Заповядайте, господин Кърчев, за отношение от името на парламентарната група на ГЕРБ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 До момента планирането и изграждането на инфраструктурата е свързано с административната тежест и попълването и подаването на множество документи към различни институции. Затова от ключово значение е систематизирането на тази информация на едно място, което да гарантира точност на представените данни и да дава сигурност на инвеститорите. Цифровизацията е от ключово значение за малка държава като нашата и ние следва максимално да улесняваме и стимулираме разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното изграждане, а където вече съществува – съвместно използване на физическата инфраструктура. Така ще се постигнат реално по-ефективни и по-ниски разходи за строителството. От друга страна, разбираме, че Единната информационна точка ще даде възможност на много оператори да следят за планиране и инвестиции в инфраструктурата, за промени и предстоящи ремонти, а така може да се подобри процесът на планиране и координиране на изграждането на физическата инфраструктура. Това ще сложи край на постоянното разкопаване на улиците, от една страна, и, от друга страна, ще намали значително разходите. Ясните правила и прозрачност, които платформата ще наложи, ще осигурят справедливи и равни условия за всички инвеститори – малки и големи. Това ще стимулира малките и средни предприятия особено на местно ниво да се развиват съвместно и да осигурят нови работни места. Похвално е, че се гарантира, че за общините и бизнеса няма да има допълнителни и неоснователни разходи. Надяваме се, че това ще се продължи и в бъдеще, защото особено малките общини се нуждаят от подкрепа и съдействие, както стана ясно. Тази платформа всъщност показва какво е обслужване на едно гише, за което говорим от толкова време. Това е една правилна стъпка към утвърждаване на електронното управление в страната на ниво централна и местна власт. Не бива да се допуска допълнителното забавяне на този проект, което ще спре процеса на координация между секторите. Функционирането на тази платформа е наше задължение като държава – член на Европейския съюз, и ние трябва да положим максимални усилия за изпълнение на поетия ангажимент, и то в кратък срок. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кърчев. Други парламентарни групи